(HDZ)** Prelazimo na - Prijedlog oduka o razrješenju dosadašnjeg predsjednika, zamjenice predsjednika i članova i o imenovanju nove predsjednice, zamjenice predsjednice i članova državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske Vlada je predložila ove odluke na temelju članka 3. Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave. Prijedlog akta primili ste u pretince. Želi li predstavnik predlagatelja obrazložiti? Da. Gospođa Tamara Obradović, državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva. Izvolite. **Obradović Mazal, Tamara** Hvala. Gospodine predsjedniče, dame i gospodo saborski zastupnici. Evo temeljem članka 3. stavaka 1. i 2. Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Državna komisija sastoji se od pet članova od kojih je jedan u funkciji predsjednika, drugi u funkciji zamjenika, a ostali su u funkciji članova članova Državne komisije. U smislu odredbe članka 4. članovi Državne komisije biraju se na razdoblje od 5 godina, mogu biti ponovno imenovani. Kako dosadašnjem sastavu u ovom mandatu Državnoj komisiji, dakle predsjedniku, zamjeniku predsjednika i ostalim članovima ističe mandat, sa danom 16. listopadom, Vlada Republike Hrvatske na sjednici koja je održana 17. rujna donijela je dva akta. Prvi je Prijedlog odluke o razrješenju dosadašnjeg predsjednika, zamjenice predsjednika i članova Državne komisije, a drugi istodobno sa danom 17. listopadom Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave. U tom smislu donesen je prijedlog odluke o razrješenju Gorana Matešića na dužnosti predsjednika Državne komisije, Marije Cvrlje sa dužnosti zamjenika predsjednika te razrješenje dužnosti članova Državne komisije Ante Perdića, Đanija Poropata i Gordane Horvat. Istodobno Hrvatskom saboru predlaže se imenovanje Vlaste Pavličević predsjednicom Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, nabave, predlaže se Marija Cvrlje zamjenicom predsjednice Državne komisije, a za članove Državne komisije za kontrolu postupaka predlažu se Ante Perdić, Ivan Žilić i Dragica Markanović. Od ranijeg mandata Državne komisije dvije osobe se predlažu sa nastavkom mandata, radi se o Mariji Cvrlje sa prijedlogom obnašanja dužnosti zamjenika predsjednice i Ante Perdić kao člana komisije. Životopise predloženih članova dobili ste u privitku. Radi se o istaknutim stručnjacima, ljudima koji su radili javnu nabavu, koji rade javnu nabavu, koji su oblikovali zakonske propise, koji intenzivno rade u programima edukacije u sustavu javne nabave. Vjerujemo da će svojim radom doprinijeti u najmanju ruku jednakoj razini uspjeha i uspješnosti i prepoznatljivosti naše Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave. Kao državni tajnik nadležan za javnu nabavu u Ministarstvu gospodarstva, korisnim ovu prigodu zahvaliti se kolegama u Državnoj komisiji kao i kolegama savjetnicima u Državnoj komisiji na iznimnom i predanom radu na našoj zajedničkoj suradnji u proteklih nekoliko godina. Na neki način kao kruna naše zajedničke suradnje upravo danas dobili smo zeleno svjetlo iz Bruxellesa da možemo otvoriti pregovore u Poglavlju 5. javna nabava. Dobili smo poziv da predamo pregovaračko stajalište. Njihov rad, naš rad, taj zajednički rad rekla bih da se upravo vrlo pogodno na današnji dan ogleda u toj činjenici. To je i rezultat našeg zajedničkog rada. Čeka nas mnogo posla, ispred nas u predstojećem razdoblju i predlažemo Hrvatskom saboru da predložene kandidate potvrdi i da sa novim sastavom Državne komisije nastavimo jednako tako dobro raditi. Zahvaljujem. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Otvaram raspravu. U ime kluba HDZ, gospodin Vladimir Ivković. Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani državni tajnici, kolegice i kolege zastupnici. Vlada Republike Hrvatske zbog isteka petogodišnjeg mandata predsjednika, zamjenice predsjednika i članova Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave uputila je na prihvaćanje Saboru odgovarajuće odluke. Prvo odlukom deklaratornog karaktera potvrđuje se činjenica da sadašnjim članovima prestaje mandat istekom i to 16. listopada. Drugom odlukom imenuje se predsjednica, zamjenica predsjednice i članovi državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave sa 17. listopada 2008. godine. Iz priloženih životopisa i profesionalnih referenci vidljivo je da se radi o kandidatima koji su znatno vrijeme radili i teoretski i praktično u svim fazama javne nabave. Neki od njih praktično su radili u povjerenstvima i upoznali praktične probleme na terenu. Drugi su pisali i tumačili zakone i članke o primjeni tih zakona. Njihov dosadašnji rad daje visok stupanj sigurnosti da će posao koji im povjeravamo svjesno, pravovremeno i kvalitetno obavljati. Posao koji im povjeravamo stručno je zahtjevan i gospodarski posebno značajan. To je posao vrhovne kontrole nabave roba i radova svih subjekata javnog prava tj. subjekata u državnoj vlasništvu, vlasništvu jedinica lokalne samouprave, jedinica regionalne samouprave. A cilj kontrole je spriječiti privilegiranje nekih subjekata na tržištu na štetu drugih, sprječavanje mita i korupcije u postupcima nabave, racionalno korištenje novca poreznih obveznika. A i četvrta uloga nije zanemariva pošto je poznato da su postupci javne nabave po prirodi stvari spori uloga kontrole je i spriječiti špekulativno ulaganje žalbi bez pravnog temelja sa ciljem odugovlačenja postupka ili stjecanja neosnovanih prihoda. O značenju njihovog posla kod subjekata javnog prava govori i činjenica da se većina poslova u gospodarstvu dodjeljuje kroz javne nabavke. Pred nama je razdoblje jačeg ulaska privatnog kapitala na područje energetike i gospodarenja vodama, a to su područja koja potpadaju pod javne nabavke i koje su naručitelji bez obzira što se radi o privatnim tvrtkama. Cilj javne nabavke kod privatnog kapitala nije otklanjanje nepravilnosti nego obveza energetskih i drugih privatnih subjekata da pod jednakim uvjetima poslove koje povjeravaju budu svima dostupni. Nedavno smo uveli javne nabave u koncesije i na taj način proširili područje javnih nabava. i time udio gospodarskih poslova koji će se povjeravati putem javne nabavke pa je i uloga ovog povjerenstva tim značajnija za naše društvo. Klub zastupnika HDZ-a podržava od Vlade predložene odluke i sastav komisije koja se predlaže. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Zaključujem raspravu. Glasovat će se kada se steknu uvjeti.